Dame i gospodo, nastavljamo sa radom.Sledeća na listi prijavljenih narodnih poslanika je Nataša Mihailović Hvala, predsedavajući.Koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi gosti, na samom početku želim da kažem da će Socijaldemokratska partija Srbije podržati u danu za glasanje predložene zaključke i time, zapravo, dati i samim izveštajima o kojima danas raspravljamo.Ja ću u svom izlaganju govoriti o Izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, zato što je za nas u Socijaldemokratskoj partiji Srbije borba protiv korupcije su suštinski važna i preduslov je stvaranja boljeg društva, društva jednakih šansi za sve, društva u kojima će građani moći u svakom trenutku da ostvare svoja prava, bez obzira na socijalni položaj.Socijaldemokratska partija Srbije se i programski i vrednosno zalaže za doslednu borbu protiv korupcije i njenih uzroka, naravno.Za mene lično, ali i za moje kolege iz Socijaldemokratske partije Srbije, dakle, poslanike kao nosioce direktnog suvereniteta građana, važno je da u ovakvim raspravama ne samo ponavljamo i iščitavamo u samom plenumu ono što već piše u izveštaju, već da ovo vreme iskoristimo da vidimo kako najbolje u budućem periodu zajednički možemo da se izborimo sa korupcijom, na koji način da unapredimo i zakonske i zakonodavne okvire i da ojačamo institucije, jer razni parametri određuju kvalitet društva. Jedno od njih je svakako korupcija i spremnost da se sa korupcijom izborimo.Jedan od, takođe, bitnijih parametara su i protekli izbori na kojima je narod vrlo jasno prepoznao i dao podršku i izabrao nas da se još žešće upustimo u borbu za ostvarenje njihovih prava, od najvažnijih prava građana jeste upravo to da imaju snažne institucije u kojima mogu da ostvare svoja prava, da imaju osećaj da institucije stoje iza njih, da ih štite, jer ako se ne olakša građanima put za ostvarivanje neke potrebe, tada se ni korupcija ne može iskoreniti i borba protiv korupcije u tom slučaju teško da može da bude efikasna.Jedino unapređivanje i sveobuhvatno sazrevanje i jačanje institucija upravo stvara to olakšanje i jeste put ka smanjenju korupcije, ostvari svoja građanska prava legalno nema potrebu nikoga da korumpira.Za nas u Socijaldemokratskoj partiji Srbije to je, uz nezavisno pravosuđe, jedan od sigurnih načina da se iskoreni korupcija i ljudi žive normalno, da Srbija postane snažna, demokratska, građanska država sa punopravnim članstvom u EU.Dakle, samo sa jakim institucijama građani naše zemlje mogu biti jednaki pred zakonom, mogu da razvijaju svoja preduzeća, da pristojno i dostojanstveno žive od od svog vrednog rada, bez obzira na političku, nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost.Kao što vidite, neću se baviti visokom korupcijom zato što nama u SDPS ljudi su preči od velikih reči. Visokom korupcijom treba da se bave nadležne službe i institucije u ovoj zemlji čiji je to posao. Mi se bavimo malim čovekom, da konačno uredimo društvo tako da on postane veliki pred institucijama i da stvorimo upravo taj osećaj da zna da prepoznajemo i osećamo potrebe građana i da njihov život unapređujemo iz dana u dan. Zbog toga su nam i dali podršku.Jačanje podršku.Jačanje kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije je, takođe, izuzetno važno, kao i stvaranje registra slučajeva korupcije i periodično javno objavljivanje imena svih počinilaca.Agencija za borbu protiv korupcije treba nezavisno da nastavi svoj rad, kao i do sada, ali treba i da na raspolaganju ima dovoljno kadrova i, naravno, materijalnih mogućnosti za to.Jedna od nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije jeste i istraživanje, praćenje i analiza podataka o stanju korupcije.Moja koleginica je govorila o poslednjem istraživanju o percepciji građana o korupciji u Srbiji. Vidi se da građani Srbije, njih oko 84% smatra da korupcija u velikoj meri utiče na naše društvo u celini.Za građane Srbije jasno je to istraživanje pokazalo, korupcija ostaje jedan od tri najveća problema sa kojima se suočavaju, pored niskih plata i i nezaposlenosti, ali je takođe jako važno napomenuti da je, prema istraživanju, najbolju ocenu za borbu protiv korupcije dobila upravo Vlada Srbije. Građani su Vladi dali ocenu 2,4 od 5, slično kao i policiji. To ne čudi, budući da je borba protiv korupcije godinama prioritet vlasti u Srbiji. Ipak, da nas to ne uljuljka, novi indeks percepcije korupcije pokazuje da je ona i dalje na izuzetno visokom nivou.Ono što je meni skrenulo pažnju u izveštaju jeste deo koji se tiče modela lokalnog antikorupcijskog plana. Dakle, u skladu sa obavezom iz akcionog plana za Poglavlje 23, Agencija je izradila model antikorupcijskog plana i metodologiju za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana.Od kada je predstavljen model 2017. godine, ako se ne varam, prvi put, pa do 16. decembra 2019. godine, kada su poslednji put jedinice lokalne samouprave izvestile agencije o ovom procesu, lokalni antikorupcijski plan usvojila su 102 grada i opštine. Dakle, to je 70% od ukupno 145 jedinica lokalne samouprave.Sada neću navoditi koliko je od tog broja izradilo plan potpuno usaglašen sa modelom, koliko delimično usaglašen, a koliko po formi i sadržaju, apsolutno nema nikakve dodirne tačke sa onim što je model.Naravno, neću jer ne znam. Da znam, vrlo bih volela da imenujem te opštine koje uopšte nisu izradile lokalni antikorupcijski plan niti postupile po onome na šta su dužne, ako dobro razumemo. Za otvaranje Poglavlja 23. izuzetno važan jeste upravo model lokalni lokalni antikorupcijski plan.Mene zanima, koje opštine ili da sad olakšamo, možda nema ni dovoljno vremena, da ih sada sve nabrajamo, da nam objasnite zašto sve opštine u Srbiji nisu od 2017. godine, pa do današnjeg dana, ispunile svoju obavezu u skladu sa obavezama iz Akcionog plana i da možda dam predlog da u narednom nekom periodu, ukoliko lokalne samouprave ne urade ono što im jeste posao, kako bi se što uspešnije i efikasnije borili sa korupcijom i sveli je na onaj nivo da građani mogu da osete boljitak i napredak kvaliteta svojih života? Ja vas molim da se ubuduće obratite nama kao nosiocima, opet ponavljam, suvereniteta građana i nadležnim odborima Skupštine Srbije, pa da vidimo kako taj problem možemo zajednički da rešimo i da eventualno zatražimo i od Ministarstva za lokalnu upravu da nam pomogne u tom procesu da lokalne samouprave urade ono što im jeste posao.Ja bih ovde završila. Samo za kraj da dam jedan kratak zaključak ovoga o čemu sam zapravo govorila. Korupcija jeste otrov svakog društva. Stara je koliko je i samo društvo. U teoriji postoji mnogo različitih i zanimljivih teorijskih objašnjenja korupcije i njenih uzroka. Čini mi se da ni jedna ne može sama za sebe da objasni fenomen korupcije u potpunosti, ali uočila sam da bar deo problema korupcije može biti objašnjen gotovo svakom teorijom koja je o korupciji izvedena.U svakom slučaju, kada govorimo o korupciji možemo da zaključimo i to da koliko god društvene nauke proučavale čoveka i njegove socijalne i interpersonalne odnose večita tajna ostaje pitanje zašto se čovek ponaša u određenim situacijama sebično i pohlepno, što zapravo i jesu neke od osnovnih karakteristika korupcije, a povezano sa tim svakako jesu i pitanja šta i kako tačno mi možemo možemo da uradimo na planu lečenja od tih večitih bolesti.Dakle, da kao društvo nađemo lek za sebičnost, pohlepu, nemoral, a onda ćemo se samim tim samim tim izboriti ili bar naći još bolji način da se izborimo sa korupcijom. Hvala. **Ivica Dačić** Zahvaljujem.Narodni poslanik magistar Slavenko

prepoznali važnost prevencije u borbi protiv korupcije i da uopšte u parlamentu pričamo o ovome kao nečem veoma bitnom i nečemu što će biti i što će pomoći da u ovom dugotrajnom procesu koji radimo u stvari preveniramo i rešimo tim rešimo tim antikorupcijskim planovima i da na lokalu antikorupcija postane nešto veoma bitno, odnosno da se u svim segmentima društva radi na poboljšanju i unapređenju kako bi mi u nekom trenutku mogli da dođemo do kraja tog i ako možemo da ga makar smanjimo.Izuzetno mi je drago, kažem, da ste vi to shvatili, primetili i da to pitate, ali ovako ja ću vam reći, vrlo kratko, da je Agencija izgradila model LAP i da pruža podršku jedinicama lokalne samouprave u tom procesu, u svakom slučaju.Međutim, taj proces nije za sve lokalne samouprave bio prioritet, bez obzira što je predviđen Akcionim planom za Poglavlje 23.Mi 23.Mi smo u stvari imali i kampanju u 2018. godini, ne znam koliko se sećate, i koju smo, naravno iz budžeta su izdvojena sredstva, i mi smo pokušali da to približimo malo i da kampanjom malo promovišemo te lokalne antikorupcijske planove i da to dopre do svih ljudi i do svih lokalnih opština i gradova i da se na tim planovima ozbiljno radi.Agencija može samo da apeluje, nažalost, na lokalne samouprave, da realizuju tu obavezu i da nastavi da pruža tu ekspertsku pomoć u tom procesu.Ostalo je sve na jedinicama lokalne samouprave, koje trebaju svaka da preuzme svoj deo odgovornosti u procesu borbe i sprečavanja korupcije, što znači da mi jesmo i dalje tu. Znači, ja znam više puta se dešavalo da neko pozove i pita kako, da li može, znači stvarno se trudimo da u svakom segmentu, svaka nadležnost koju mi imamo, maksimalno izađemo u susret, pogotovo što je uopšte novo sve, zakon je nov. To su sve stvari koje su, da kažem, bila novina i jednostavno sa njima se treba upoznati.I u ovo vreme u kome živimo, mi smo se trudili i radili smo i on-lajn te tzv. „veb sesije“, u kojima smo mogli da uradimo nešto, da ljudima pomognemo, da damo informacije kako bi mogli ljudi da ispune svoje obaveze.Što se tiče gradova, ne znam da li je možda pristojno da o tome puno pričam, ali od većih gradova na primer koji nisuu radili to su Beograd, Niš, Čačak, Čačak, to su gradovi koji nisu uradili LAP-ove.Inače, na sajtu Agencije se nalaze svi ti podaci koji su relevantni, koji su bitni i uopšte i za upoznavanje sa instrumentima, a i uopšte informacije koje se tiču tih lokalnih antikorupcijskih planova i šta je potrebo da se uradi.S druge strane, tu je stručna služba i kolege koje stvarno predano to rade i koje će prihvatiti da u svakom trenutku pruže bilo kakvu vrstu pomoći koja je tim povodom potrebna.Što se tiče nekih brojki, ja sad onako nešto što mogu iz glave da vam kažem, znam da je 106 opština, 106 je urađeno, nekih 73% od onoga, ali još uvek je to za nas, moram priznati, nezadovoljavajuće kao što ste i vi rekli, ali da vam kažem, drago mi je da vi to prepoznajete jer ste vi, vi nama možete u tome da pomognete i lepo je što predlažete da mi dođemo i ovde kažemo šta nama treba kako bi mi te svoje nadležnosti i uopšte to uspeli da lakše i bolje sprovedemo. Hvala. **Ivica

Nemojte da me terate da kršim Poslovnik.Nataša vam se zahvaljuje.Idemo dalje.Nataša

korupciju definišemo kao zloupotrebu službenog položaja ili uticaja u javnom ili privatnom sektoru radi lične koristi ili koristi za druga lica.Korupcija je pojava koja urušava vladavinu prava, ugrožava ljudska prava i negativno utiče na ekonomski razvoj svake zemlje i zato borba protiv korupcije predstavlja jedan od najznačajnijih zadataka u u demokratskom društvu, za razvoj demokratskog društva.Vlada Srbije je u svom programu od šest tačaka jasno naglasila odlučnu i kao nikada do sada odlučnu borbu protiv korupcije. Danas razgovaramo o izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, njihovom izveštaju i često se u javnosti meša pojam „savet“ i „agencija“. Savet je savetodavno telo Vlade Srbije, a agencija nezavisni državni organ koji odgovara Narodnoj skupštini i koji ima kontrolnu, nadzornu i predlagačku funkciju. Po mom mišljenju, ovaj izveštaj je vrlo sveobuhvatan, precizan i na koncizan način objašnjava sve ono što ste vi radili 2019. godine.Ovaj nezavisan organ je u 2019. godini obradio 866 predmeta. Predložene su 664 mere. U 182 slučaja su pokrenuti prekršajni postupci i podneto je 38 krivičnih prijava.Najznačajniji rezultati kada je u pitanju kontrola finansiranja političkih subjekata je kontrola 30 političkih subjekata o troškovima izbornih kampanja tokom 2018. godine, kao i 32 puta kontrolisani su finansijski izveštaji političkih subjekata. Agencija je pokrenula 15 postupaka zbog povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i 96 prekršaja protiv odgovornih lica.Kada je u pitanju provera prihoda imovina javnih funkcionera Agencija je obavila 212 provera, provera, 212 izveštaja, pokrenuta su 74 postupka, izrečene su 63 mere protiv funkcionera koji obavljaju javne funkcije. Podneto je 11 krivičnih prijava zbog sumnje da funkcioneri nisu prijavili imovinu, kao i 10 zahteva za pokretanje prekršajnih prijava.Koliko je sukob interesa prisutan u našem društvu govori podatak da Agencija tokom 2019. godine zaprimila 1.427 predmeta koji predmeta koji se uglavnom odnose na sukob interesa i nepotizam.Kada je u pitanju prevencija jačanja integriteta, Agencija je donela poseban program stručnog usavršavanja zaposlenih u javnom sektoru u oblasti prevencije korupcije.U skladu sa obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 Agencija je izradila i model lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave, mada i dalje, kao što smo čuli, neke lokalne samouprave nisu promenile taj plan, a sama primena tog plana i implementacija će biti jako problematična.Agencija je spremno dočekala i Zakon o lobiranju koji je stupio na snagu 2019. godine i Agencija je podnela neke podzakonske akte kojima se reguliše kodeks ponašanja učesnika u lobiranju, kao i neke pravilnike.Pošto Agencija na osnovu svih svojih aktivnosti ima neku široku sliku korupcije u našem društvu ona predlaže i neke posebne mere. Ovoga puta po meni je najznačajnije što je predložila izmenu Zakona o finansiranju političkih stranaka, kao i izmenu i dopunu Zakona o političkim strankama gde bi se pojam grupe građana definisao na bolji i precizniji način i taj pojam sa sobom nosi razne nepravilnosti tako da bi trebalo to da i mi donesemo kao Skupština.Novi Zakon o sprečavanju korupcije koji je stupio na snagu 1. septembra ove godine je krovni preventivni aktikorupcijski propis koji jača ingerencije i same Agencije koja se po novom zakonu zove Agencija za sprečavanje korupcije i čini mi se da je ovaj naziv prikladniji jer treba da jačamo mehanizme u prevenciji korupcije, što je prioritet.Osnovni ciljevi novog zakona su zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od nastanka korupcije, jačanje odgovornosti i integriteta organa javnih vlasti, kao i funkcionera. Cilj je usklađivanje strateških dokumenata u oblati borbe protiv korupcije sa nekim budućim akcionim planovima.Mi u ovom trenutku nemamo antikorupcijsku strategiju koju smo imali između 2013. do 2018. godine. Možda je sada pravi trenutak da Agencija donese tako neki dokument koji bi naravno bio u skladu sa ciljevima Vlade Srbije.Sistemska borba protiv korupcije podrazumeva da ne rade to samo neke ili nekoliko institucija, već to da rade sve institucije ove države. Poznato je da je Ministarstvo pravde oformilo neka posebna odeljenja koja se bave procesuiranjem krivičnih dela sa koruptivnim elementima. Tako da mi u ovom momentu imamo zaokružen pravni okvir koji nam omogućava da se efikasnije borimo protiv korupcije, potrebna nam je možda još samo politička volja i naravno partnerski odnos između svih institucija države i

Hvala.Narodna poslanica Nina Pavićević ima reč. **Nina Pavićević** Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani predstavnici agencija, uvažene kolege narodni poslanici, kao što znamo Agencija za suzbijanje korupcije je nezavisno regulatorno telo, čiji rad konstituiše Narodna skupština Republike Srbije kroz razmatranje godišnjeg izveštaja o radu.Ovoga puta na dnevnom redu je izveštaj Agencije za 2019. godinu. Kao organ sa preventivnom funkcijom o suzbijanju korupcije i tokom 2019. godine Agencija se suočavala i sa propustima nosilaca javnih funkcija u obavezama prema zakonu.O pitanjima imovine nosilaca javnih funkcija, sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, zatim u području finansiranja kontrole političkih aktivnosti i drugim slučajevima, za koje imaju isključivu nadležnost, zbog povrede odredaba Zakona o Agenciji pokrenuto je ukupno 866 postupaka, a izrečeno preko 600 mera. Ima i onih koji su još uvek u toku.Akcenat u radu Agencije, što je za svaku pohvalu, jeste na aktivnostima usmerenim na podizanju svesti o odgovornom i zakonitom ponašanju nosilaca javnih funkcija, kao osnov njihovog ličnog integriteta, što se u krajnjem odražava na savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.Jedan od mehanizama za sprečavanje korupcije svakako je kontrola finansiranja političkih aktivnosti, naročito načina finansiranja izbornih kampanja. Agencija kroz ovaj oblik kontrole upoznaje javnost sa prikupljanjem i trošenjem sredstava političkih subjekata, kako za redovan rad, tako i za izbornu kampanju.U skladu sa Zakonom o suzbijanju korupcije sve stranke su dužne da podnesu izveštaj Agenciji do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu, kao i izveštaj o prilozima i imovini uz prethodno mišljenje revizora. Na ovaj način se kontrolišu svi prihodi stranaka koji moraju biti legalni i pre svega transparentni.Kada su u pitanju troškovi za sprovođenje izbornih kampanja i tu postoji rok od 30 dana od dana objavljivanja izbornih rezultata. Kada svi učesnici u izborima Agenciji moraju da podnesu izveštaj o troškovima izborne kampanje kako bi se izbeglo nezakonito trošenje novca, a koji se u izbornom procesu na svim nivoima izdvaja iz budžeta.Kontrola budžeta.Kontrola imovine javnih funkcionera vrši se kroz podnošenje izveštaja, pri stupanju na javnu funkciju, kao i po prestanku mandata. Provera izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, kao i praćenje njihovog imovinskog stanja tokom vršenja javne funkcije snažan je mehanizam za sprečavanje korupcije koji doprinosi jačanju ličnog jačanju ličnog i institucionalnog integriteta.Dakle, ovo se može smatrati antikoruptivnom merom jer su svi prihodi funkcionera javni, vidljivi i mogu se pratiti. Njihovim stalnim praćenjem i proverom izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, praćenjem njihovih promena Agencija preventivno deluje, ali isto tako ako postoji sumnja da je do korupcije došlo Agencija je dužna da takve slučajeve prosleđuje ostalim nadležnim organima.Takođe je važno istaći postojanje antikoruptivnog zakonodavnog okvira u Srbije govori da smo društvo koje sazreva i koje je spremno da se suočava sa korupcijom, kroz koju mogu da otiču ogromne količine novca građana.Takođe bih istakla veoma važnu ulogu medija u otkrivanju korupcije. Brojni su mediji koji su svojim izveštavanjima pokrenuli određene debate u javnosti, otkrili sumnju, pa čak i konkretne slučajeve korupcije.Mediji korupcije.Mediji treba da vide svoju ulogu i na polju edukacije o tome šta korupcija zaista jeste, imajući u vidu društveni uticaj korupcije na razvoj društva, a pre svega na pravnu državu koja treba da obezbedi isti položaj za sve pred zakonom.Međutim, zakonom.Međutim, ima slučajeva kada mediji izostavljaju ove teme pravdajući se na postojanje pritiska.Ono što se vidi iz izveštaja Agencije takođe jeste prilagođavanje Agencije situaciji u uslovima pandemije Kovid 19. U narednom periodu Agencija će održati više konsultativnih sastanaka i onlajn radionica kako bi se svi relevantni subjekti društva upoznali sa najvažnijim novinama Zakona o sprečavanju korupcije koji je donet prošle godine, a 1. septembra je stupio na snagu ove 2020. godine.Još jedan značajan zadatak Agencije jeste sprečavanje sukoba interesa kod nosilaca javnih funkcija tako što se kontroliše zakonska odredba o tome koje se funkcije ne mogu obavljati istovremeno, a koje se mogu obavljati uz saglasnost Agencije.Na kraju želim da kažem da Agencija za sprečavanje korupcije ima važan društveni zadatak, a time i odgovornost u kreiranju pravne države i sprečavanju korupcije.Poslanička grupa SPS podržava rad ovog antikoruptivnog, nezavisnog tj. i uverena sam da će u narednom periodu svoju funkciju obavljati uspešno, vodeći računa o opštem interesu, a i o tome da se ne povredi lični integritet nosilaca javnih funkcija. Hvala. **Ivica

Hvala predsedniče Skupštine.Obzirom da na dnevnom redu imamo izveštaje o radu Agencije, kao i Fiskalnog saveta, ali i komisija. Čeka nas puno rade. Ne samo zato što treba pročitati te izveštaje već odnosi se na analizu rada na period od godinu dana. Pažnja javnosti uglavnom je usmerena ka Agenciji za borbu protiv korupcije ili Fiskalnog saveta, ali ništa manje ni na Komisiju za hartije od vrednosti i druga radna tela koja su prisutna.Uvek su nam potrebni bolji rezultati, uvek tražimo više i stoga konstantno apelujem na nultu toleranciju prema korupciji. Međutim, nije prethodni period obeležio samo rad Agencije, već odnos svakog pojedinca da ne pribegne ili da ne podlegne korupciji, zloupotrebi službenog položaja ili kriminala.Ne mogu da se ne osvrnem na 2012. godinu, ne zato što volim da se vraćam unazad, već to je ključni momenat kada se hvatamo u koštac sa pošasti savremenog doba. I godina nakon toga obeležili su slogani „pokrenimo Srbiju“, „budućnost u koju verujemo“, „Srbija pobeđuje-Aleksandar Vuči za našu decu“ i to upravo govori o politici SNS, doslednosti i pravcu kojim idemo i ostvarivanju naših ciljeva. I uvek kada vam ide dobra, bez obzira što smo mi sada u krizi izazvanom korona virusom, kao što je i ceo svet, imamo situaciju da predsednik Republike, kao i te 2012. godine ponovo otpočinje borbu i rat protiv kriminalnih grupa.Baš u tom periodu imamo pojedince koji istupaju u medijima, koji ne shvataju da ih je vreme pregazilo i koji ne shvataju da nema mesta pretnjama i ucenama i koji upravo prete predsedniku Republike i njegovoj porodici. To zaista smatram nenormalnim. Predsednik Republike je institucija, ali i svaki čovek u ovoj državi kom ne može da se preti. Prosto, ne mogu da verujem da u istom tom periodu kada jedan strani državljanin prizna da mu je nuđen novac kako bi izvršio atentat na predsednika Srbije, niko ne kaže ništa na to. Da li je povezan sa prethodna dva mračna lika, a odnosi se na Dragana Đilasa i njegovog sledbenika Srđana Noga, da li su oni vertikalno povezani pa brane jedni druge zato što što je upravo objavljen rat koruptivnim i kriminalnim grupama, ostaje da se istražuje.Za trenutak ću ostaviti tu temu po strani jer moram primetiti još jednu činjenicu, obzirom da smo prošle nedelje imali sporazume na dnevnom redu, koji su bitni jer se odnose na finansijsku pomoć za suzbijanje posledica korona virusa. Umesto da konstruktivno pričamo na tim sednicama, da što pre usvojimo te sporazume kako bi se implementirali, jedan od naših kolega izneo je zastavu druge strane države na poslaničku klupu. Ne želim ovim da mu dajem na značaju niti da se previše priča o tome, već mi postupak nije jasan.Ukoliko na severu naše države živimo apsolutno normalno sa 15 i više nacionalnih manjina, kao komšije, prijatelji, kumovi, rođaci, onda ne vidim ni jedan razlog zašto ne bi bilo tako i na jugu države. Da li je motiv samo vratiti se u svoju sredinu i neko da vas potapše po ramenu i kaže – bravo majstore, baš si im pokazao. E, pa nije nam pokazao ništa kolege, osim bezobrazluka. Postoji jedna stara izreka koja kaže – da smo mi ljudi, ali da je malo ko čovek. I zaista je istinita. Nije realno da ja sada iz svoje torbe izvučem bilo koju zastavicu neke strane zemlje osim bedž Republike Srbije sa grbom i nije realno da imamo odštampan ni jedan član zakona, osim onog koji je na dnevnom redu, jer su ga dostavile skupštinske službe.Da li postoji mogućnost da je postupak instruisan od strane Dragana Đilasa i njegovih sledbenika ili je prosto dobro plaćen od istih? Opet ostavljam nadležnim organima da istraže jer ja nikoga ne osuđujem, nego samo se pitam, ovako glasno razmišljam. Postavljam pitanje, ko je od nas siguran? Još jedno pitanje. Da li će u parlamentu Srbije biti normalne opozicije? Mogu da približim taj pojam, ne tako normalne, nego opozicije sa apsolutno suprotnim stavovima koji demantuju i oponiraju našima. Međutim, to toliko ne govori o nama, nego o njima gospodo, koji tako postupaju.O čemu se ovde radi, o nama isključivo kao SNS, govore naši govore naši potezi, koraci i rezultati, doslednost i odgovornost. Odgovornost kada vodimo finansije, jer očigledno pre nas to niko nije radio bolje, doslednost i odgovornost kada radimo o zdravstvu. Ova dva sektora navodim zato što govore o kvalitetu i načinu življenja, ali takođe i briga o starijim i mlađim naraštajima.Kada deo mojih kolega priča u Skupštini, često nakon toga plaćeni i instruisani mediji od strane Dragana Đilasa znaju za nas ili neke od nas da kažu da smo botovi ili sendvičari. Apsolutno mi nije bitno kako govore za naše za naše kolege i koje im epitete daju. Ono što ja vidim je lavovska borba. Lavovska borba za svoje stavove, za svoje građane, predsednika i za Srbiju. Modernu i pravednu Srbiju, jer je dosta decenija tlačena i devastirana. To više ne može.Za sam kraj bih samo htela da poručim Agenciji da i dalje dosledno radi svoj posao i da pozovem policiju i tužilaštvo da budu još rigorozniji, jer u danima kada lekari bez obzira na Hipokratovu zakletvu ulažu nadljudske napore da pomognu građanima Srbije, ono što zahtevamo od svih jeste najmanje što mogu, da vrše svoju dužnost, jer to građani Srbije očekuju i zaslužuju. Hvala vam.

dame i gospodo narodni poslanici, danas ovde razgovaramo o setu izveštaja o radu, što Agencije za sprečavanje korupcije, što Fiskalnog saveta, što Agencije za hartije od vrednosti i Agencije za zaštitu prava u postupku javnih nabavki.Sve ove organizacije i njima slične se bave delatnostima koje im je država poverila, delatnostima koje su od izuzetne važnosti i značaja za sve građane Republike Srbije.Zato mi iz JS smatramo da je postojanje i rad ovih organizacija, institucija, nezavisnih tela, jako važan iz razloga što predstavljaju neku vrstu kontrole, neku vrstu monitoringa i neku vrstu regulatora pojedinih oblasti iz sfera društvenog života. Takođe smatramo da njihov rad pobuđuje veliku pažnju javnosti i svih građana Republike Srbije.Ovakve organizacije i agencije, u svetu čak nazivaju i četvrtom granom vlasti, pored zakonodavne, izvršne i sudske. Jedna od zajedničkih odrednica svih ovih tela jeste njihova nezavisnost od preostale tri grane preostale tri grane vlasti, ali tu nezavisnost naravno treba shvatiti uslovno, jer da postoji potpuna nezavisnost, ne bismo danas razgovarali ovde u ovom domu i ne bismo usvajali izveštaj o radu i planove rada, što ćemo uraditi tokom sutrašnjeg dana.Ja danas se neću puno baviti samim izveštajem, npr. Agencije za sprečavanje korupcije, jer su o tome pričale dosta prethodno moje kolege. Sama agencija je od 1. septembra dobila ne samo nov naziv, već i nov alat u ruke i javnost sa pravom očekuje rezultate rada.Ne sumnjam da ti rezultati postoje, ali kao čovek koji se između ostalog bavi i odnosima sa javnošću imam jednu krajnje dobronamernu i konstruktivnu primedbu. Naime, svi se ovde slažemo da je korupcija koja nagriza, izjeda osnovni supstrat svakog društva i države, da je korupcija pojava koja odvraća strane investitore, da je korupcija pojava koja stvara nepoverenje u institucije, da je korupcija pojava koja uništava na kraju krajeva, ekonomiju naše države. Iz tog razloga, mi iz JS smatramo da je borba protiv korupcije, pored borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države, pored borbe za ekonomsko snaženje naše države, otvaranje novih radnih mesta, borba protiv korupcije jeste jedna od najvažnijih politika ove vlasti.Još je sredinom prošlog veka čuveni nemački ministar finansija Franc Ecel rekao – država nije krava koja se hrani na nebu, a muze na zemlji. Korupcija je tema koja pobuđuje veliku pažnju javnosti, javnost je za nju veoma zainteresovana i, naravno, svi građani Srbije.Otuda je jako važno da Agencija za sprečavanje korupcije pravovremeno, kvalitetno, objektivno i sadržajno obaveštava javnost i građane o svom radu. Vi ste maločas pomenuli sajt i upravo je to jedna od mojih primedbi.Naime, pripremajući se za ovaj sastanak, prvo što sam uradio, naravno, posetio sam vaš sajt, sajt Agencije za sprečavanje korupcije, i pretražujući ga video prvo da nije završen, da ima puno stranica koje su u izradi.

Evo, završavam brzo.Međutim, i vi i ja znamo da je promocija rada gotovo jednako važna kao i sam rad, tako da bi Agencija trebalo da posveti više pažnje u tom smislu.Takvu vrstu primedbi, recimo, nemam za sajtove Agencije za hartije od vrednosti, a pogotovo nemam za sajt Agencije za zaštitu prava u postupku javnih nabavki, iz prostog razloga što su jako informativni, jako sadržajni, sa puno linkova, kvalitetnim izborom informacija i ka relevantnim institucijama.Jedinstvena

jedan od glavnih ciljeva Vlade Republike Srbije, potpuno je logično što se najveći broj narodnih poslanika opredelio da komentariše upravo izveštaj Agencije za sprečavanje korupcije, kako glasi njen novi naziv.Ja se ne bih nešto preterano detaljno upuštala u analizu izveštaja, budući da su to kolege koje su govorile pre izuzetno dobro uradile, ali bih svakako istakla značaj Agencije za sprečavanje korupcije, jer smatram da njeno delovanje u mnogome komplikuje i kvari planove onih koji su planirali da se upuste u kriminalne radnje i da se prepuste nekim koruptivnim aktima.Naime, aktima.Naime, zbog tog snažnog preventivnog uticaja koji Agencija za sprečavanje korupcije ima, smatram da njen rad predstavlja neophodnu i dragocenu kariku u borbi protiv korupcije.Međutim, doprinos toj borbi dala je i Narodna skupština Republike Srbije koja je u prethodnom sazivu usvojila Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kojim su stvorene procesne pretpostavke za efikasniju borbu protiv krupne korupcije, one korupcije koja ulazi u kriminalnu zonu. Evo, prošlo je dve godine od početka primene tog zakona, dakle dve godine od kada su posebna odeljenja viših javnih tužilaštava i sudova i posebne organizacione jedinice MUP-a počele sa radom. Mislim da je to dovoljan period da se osvrnemo i sublimiramo dejstva koja je taj zakon proizveo u praksi. Od svih njegovih efekata ja bih naročito istakla to što je skraćena dužina trajanja postupaka u koruptivnim krivičnim delima.Naime, razgledajući pojedine naučne radove i empirijska istraživanja koja su rađena na temu novih i modernih zakonskih rešenja u oblasti borbe protiv korupcije, došla sam do podatka koji bih navela, a to je da je posebno odeljenje Višeg suda u Novom Sadu 29% od ukupnog broja predmeta koji su primljeni u rad rešilo za manje od tri meseca, 21% od ukupnog broja predmeta koji su, ovo su podaci za prvu godinu rada tog posebnog odeljenja, to mi je važno da napomenem, znači 21% predmeta je rešen za manje od šest meseci, a 16% predmeta je rešeno za manje od godinu dana, računajući od dana prijema predmeta u rad.Ova efikasnost i brzina u postupanju je izuzetno značajna, jer mislim da smo svi saglasni da važnije od zaprećene kazne za borbu protiv korupcije jeste svest o tome da će oni koji se njome bave biti otkriveni, da će njihove radnje biti detektovane i da će takvi delikti biti efikasno, brzo procesuirani i da će u tim postupcima biti izrečene adekvatne sankcije.Zbog toga toga smatram, znači zbog ovih zakonskih rešenja koja sam navela, da Srbija, kao i svako odgovorno društvo, ima sve mehanizme za borbu protiv korupcije, kako one preventivne, kojima se u najvećoj meri bavi Agencija za sprečavanje korupcije, tako i ove represivne, o kojima sam govorila i koje su značajno unapređene zakonom koji sam pomenula.Mislim da je jako važno da svi ti antikorupcijski propisi koje imamo budu jednako primenjeni na sve, kako one korumpirane, tako i one koji korumpiraju, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru, na sve političke subjekte, kako one koji učestvuju u izbornom procesu, tako i one koji taj proces bojkotuju. Hvala vam. Nikolić** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici institucija, poštovani građani, u svom današnjem i ujedno prvom izlaganju osvrnuću se na prvu tačku dnevnog reda koja se odnosi na izveštaj izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije iz 2019. godine.Čitajući ovaj izveštaj, potpuno je jasno da je Srbija danas zemlja koja ne toleriše kriminal i korupciju i ko god se drzne da zanemari javni interes za koji radi naći će se pod lupom Agencije za sprečavanje korupcije.Naš predsednik Aleksandar Vučić je u više navrata isticao i opominjao da partijska knjižica neće štititi nikoga od kršenja zakona. To nije samo isticano, već smo videli hapšenja funkcionera SNS za koje je postojala osnovana sumnja da su izvršili neka koruptivna dela. Nema zaštićenih kada je SNS u pitanju. Međutim, vlasnici partijskih knjižica na kojima piše Dragan Đilas misle da to za njih ne važi. Misle da je takva knjižica jača i od zakona i od države.Nadležnost Agencije za sprečavanje korupcije je ustanovljena i Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, odnosno nadležnosti su kontrola finansiranja političkih subjekata, vođenje evidencija finansijskih izveštaja političkih subjekata, zatim organizacija i koordinacija posmatrača izborne kampanje, kao i davanje saveta i mišljenja kada je primena ovog zakona u pitanju.Pa, kada smo kod ove kontrole finansiranja političkih subjekata, u skorijem periodu je izašlo u medijima kako je jedna privatna produkcijska kuća u vlasništvu jedne novinarke finansirala emitovanje spotova u predizbornoj kampanji na televizijama N1 i Nova S.

privatna produkcijska kuća u vlasništvu novinarke, u medijima se navodi Jovana Polić, platila je emitovanje spotova koje je kasnije ustupila stranci Dragana Đilasa. Pa, da li je dovoljno da samo ta novinarka tvrdi da to nema veze sa opozicijom?Vizuelno, ti spotovi jako podsećaju na kampanju kakvu je vodio tzv. Savez za Srbiju Dragana Đilasa. Ova novinarka je kasnije, kako se navodi, besplatno ustupila te snimke i kada su je mediji pitali zašto baš Draganu Đilasu, ona je rekla – pa, niko drugi nije Pošto se navodi da to nije platila politička stranka, kako sam zakon nalaže, i pošto ne postoji nikakva pravna i faktička veza između njih, da li je moguće da se i u ovom slučaju kada je Dragan Đilas u pitanju zakon zaobiđe? Ako ništa drugo, postavlja se pitanje javnog interesa, dok na jednoj strani imamo Aleksandra Vučića koji neumorno radi i gradi i auto-puteve i mostove i fabrike i bolnice. Znate, taj auto-put ne koristi samo Aleksandar Vučić, koristi ga i koristiće ga naš narod.Šta nam se na drugoj strani nudi? Dragan Đilas, koji nam šta poručuje? Kako da nađemo poreski raj za osnivanje nekih firmi, kako da zaobiđemo zakon za sprečavanje korupcije, kako da steknemo preko 30 nekretnina. Pa kojim to poslom treba čovek u Srbiji da se bavi?Zaista se nadam, verujem u državne institucije i apelujem da istraže sve ove afere, jer koliko god neko bežao od zakona, ruka pravde ga ipak stigne. To zna naš pošteni narod, koji je jasno u junu rekao da želi još i puteva i fabrika i bolnica. Narod je i u mojoj Požegi prepoznao napore SNS, koja je za jedno vrlo kratko vreme uspela da indeks transparentnosti pomeri sa 40. na 54. i da se na rang-listi svih opština

predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS, da bi naša Srbija ponosno išla napred, naša moderna i pristojna Srbija. Živela. Zahvaljujem, koleginice Nikolić.Reč ima narodni poslanik prof. dr Jahja Fehratović. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Ohrabruju stvari da je ova Vlada opredeljena za borbu protiv korupcije i kriminala i ono što smo danas čuli od gospodina Damjanovića, da će se Agencija ažurnije baviti svim onim što se bude njoj slalo. Međutim, mi smo imali u prethodnom periodu jako puno puta intervencije baš kada je u pitanju korupcija, ali nije to sve rešavano na onaj način na koji bi trebalo.Baš domu, 2019. pa i 2020. godine, mnogo puta je govoreno o velikoj korupciji, višemilionskoj korupciji, recimo, kada su u pitanju putevi, gde je od građana Tutina, Sjenice, Novog Pazara lokalna vlast uzimala novac za izgradnju državnih, regionalnih i gradskih puteva. Očekivali smo da Agencija preispita to, s obzirom da su dokazi i svedočanstva građana tim tim putem bila obznanjivana, pa čak da su nekada i pečatima mesnih zajednica ili nekih privrednih, opštinskih, odnosno gradskih institucija pečaćene te potvrde, da su od građana uzimani konkretno novci za određene stvari koje su vezane za infrastrukturu puteva.Takođe, puteva.Takođe, vreme je da se i Agencija pozabavi mnogim drugim koruptivnim radnjama za koje možda do sada nije imala mogućnosti, kao što je radnja prilikom izgradnje stadiona FK Novi Pazar. O tome smo jako puno pričali, o tome se puno istraživalo. Takođe, reč je o višemilionskoj proneveri sredstava, građevinskoj mafiji, od kojih su neki od sudionika čak i doživeli određene vrste sudskih epiloga, ali oni koji su bili najodgovorniji za to još uvek nisu.Ohrabruju i ova hapšenja, iako začuđuje to da i dalje gradski oci, recimo grada Novog Pazara, kažu da stoje iza tih ljudi koji su počinili kriminal, iako jedan od njih jeste priznao priznao krivicu i nalazi se na odsluženju kazne, opet gradonačelnik kaže da su to pošteni ljudi iza kojih treba stajati, i on lično.Veoma lično.Veoma bi bilo važno da se Agencija pozabavi prvim izveštajem, nakon puno godina, Državne revizorske institucije za Sjenicu, gde je već sada utvrđeno da je preko 262 miliona u prethodnom periodu nenamenski istrošenih para.Takođe bi bilo važno da se Agencija pozabavi time kako je moguće da je bivši predsednik Sjenice, gospodin iz stranke SDA, Hazbo Mujević potpisao ugovor o poklanjanju 800 hektara državne površine jednoj stranoj firmi kao podsticaj njenom projektu. Dakle, to je nešto čime se nikada Agencija nije bavila, kao što nije nije u dovoljnoj meri bavila niti velikim mahinacijama u azilantskom centru, recimo Sjenica, gde je to takođe jedna od fabrika za ispumpavanje budžetskih i svakih drugih para.Naravno da je vrlo važno da se Agencija bavi i svim ostalim kriminalima i velikim koruptivnim aferama. Ja ću samo taksativno pobrojati neke od tih afera koje su do sada, iako smo mi ukazivali mnogo puta, pa i davali dokaze, ostajale uglavnom na verbalnoj a nisu nikada tretirane na onaj način na koji bi trebalo. Zato se nadamo da će nakon ovih dodatnih mehanizama i Agencija za borbu protiv korupcije imati više i snage i mogućnosti da do kraja ispita i te slučajeve, kakav je slučaj sa onim što je danas koleginica Pramenković spomenula, tom fabrikom za sušenje bilja na Pešteru, tutinskoj opštini kojoj su više puta iz budžeta grada Tutina dodeljivana sredstva, višemilionska sredstva, a koja nije završena i u kojoj se ni desetina onoga što joj je dodeljeno nije utrošila za ono što je vidljivo golim okom.Takođe, više puta iz budžeta grada Tutina su izdvajana sredstva za filterska postrojenja za gradski vodovod i puno puta su dobijane međunarodne donacije, a građani tog grada i dalje nemaju pijaću vodu. Dakle, reč je o zaista velikom ispumpavanju sredstava. Kao što je, recimo, 80 miliona duga komunalnog preduzeća „Sjenica“ koje je ostavilo prethodno rukovodstvo, iako to preduzeće prema dohotku posluje. Kako je to moguće? Gde je taj novac?Naravno da je vrlo važno da se ispita ispita i afera filtera u Novom Pazaru, gde je veoma velika koruptivna radnja urađena, i to baš posredstvom velikih državnih funkcionera, tada i visokih dužnosnika, kao i ono što se danas jako spominje, a tiče se i lokaliteta istorijskog spomenika Pazarište u Novom Pazaru i ugostiteljskih objekata gde se pominju velike malverzacije.Nadamo se da je ono što je započeto samo tek naznaka svega onoga što će se u narednom periodu, kada je u pitanju borba protiv korupcije, događati, a posebno u ovim krajevima koji su godinama zbog različitih vrsta ustupaka bili tolerisani kada je u pitanju korupcija i da ćemo jednostavno dočekati da se istrebi sve ono zlo koje je uništavalo i uništava sve naše krajeve, a posebno one manje sredine ili nacionalno osetljive. Izvinjavam se, ovim ću i završiti, smatramo da je najveći vid patriotizma ukazati na lopovluk, na kriminal, na zloupotrebu javnih dobara, kao što mi to ovde radimo. Hvala.

vam skrenem pažnju da Agencija nema istražna ovlašćenja. Mi smo jedan preventivni organ koji se bavi korupcijom u skladu sa svojim nadležnostima koje mi imamo.Ono što sam vam rekao u prvom delu, ja sam rekao da mi možemo i dalje, i ako postoji bilo šta pa se odnosi na ljude koji su javni funkcioneri Republike Srbije ili državni službenici na položaju, da su sve predstavke dobrodošle, koje ćemo mi razmotriti i pozabaviti se njima. Eventualno, mi kada vidimo da nešto nije za nas, mi to prosledimo nadležnom državnom organu,

bavimo.Spomenuli ste DRI. Oni imaju svoje nadležnosti i oni prilikom postupanja i kada donesu svoje odluke, oni daju ili preporuke kojima nalažu da se nešto reši

Zahvaljujem na ovom pojašnjenju.Svakako, svi primeri koje sam kazao odnose se na funkcionere, izabrane predstavnike i postavljene funkcionere, da li na lokalnom nivou, da li na republičkom nivou i nijedan od ovih primera visoke koruptivne razmere razmere koji sam naveo nije vezan ni za koga ko nije funkcioner. Zato smatram da i Agencija treba da se bavi ovime, kao i svi ostali nadležni organi.Jer, ovim bavila Agencija, verovatno bi se obeshrabrili oni koji su godinama u kontinuitetu zloupotrebljavali javna sredstva građana i kroz različite vrste mahinacija otuđivali. Recimo, da se Agencija gradonačelnikom Novog Pazara koji je godinama na svojoj privatnoj televiziji, čiji je on vlasnik, uplaćivao na mesečnom nivou veliki broj finansijskih sredstava, verovatno se i ovi drugi funkcioneri ne bi time bavili, jer je nečinjenje nijednog državnog organa, pa ni Agencije za borbu protiv korupcije, dodatno ohrabrivalo sve te funkcionere da i dalje ustrajavaju u različitim vrstama koruptivnih radnji.Zato je vrlo važno da se Agencija sa svog nivoa

Poštovani predsedavajući, poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, Agencija za borbu protiv korupcije doprinosi podizanju svesti i odgovornosti funkcionera.Srbija je napredovala u borbi protiv korupcije. Nizak stepen korupcije je povoljan signal za dolazak stranog investitora.

Funkcioneri su dužni da prijave svoju imovinu i prihode, kako svoje, tako svojih supružnika i dece, po stupanju na funkciju, u toku funkcije, ako je došlo do nekih promena i po prestanku funkcije.Tako je i u 2019. godini pokrenut postupak zbog postojanja sumnje da neki nisu prijavili, ili su dali lažne podatke, u nameri da prikriju svoju imovinu. proverom izveštaja za 212 funkcionera, pokrenuto je ukupno 74 postupaka, izrečene su 63 mere.Moram da istaknem da je Srbiji u martu 2019. godine skinuta ocena – globalno nezadovoljajućem režimu, i to je GREKO dao u svom izveštaju.Nešto što je jako značajno je predstavka građana, u kojima oni ukazuju mogućnost korupcije. Od januara do decembra 2019. godine formirana su 373 nova predmeta, Agencija vrši proveru, prikuplja dokaze i sarađuje sa državnim organima i organizacijama.Agencija je primila 228 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja – od strane medija 156, dostavili tražene informacije 147, građani uputili 38, potpuno ili delimično dostavili tražene informacije 31, udruženju građana uputili 26 zahteva, a delimično ili potpuno dostavili podatke 25.Ovim dolazimo do zaključka da Agencija ima i te kako partnerski odnos, kako sa medijima, tako i sa građanima. Sprovela je 27 obuka za unapređenje svog stručnog kadra u vidu usavršavanja zaposlenih.Moram da pohvalim ovaj izveštaj koji je veoma transparentno prikazan, kako u sprovedenim merama, kao neka vrsta preporuke, tako i u podizanju prekršajnih krivičnih prijava.Ja ću, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu, glasati za ovaj izveštaj, ali imam jedno pitanje za Agenciju – Da li je Dragan Đilas prijavio svoju imovinu i prihode po stupanju na funkciju i po prestanku, jer to interesuje većinu građana Srbije? Hvala.

Uvaženo predsedništvo, uvaženi predstavnici četiri državna organa nezavisna o čijim izveštajima o radu za 2019. godinu mi danas raspravljamo,

četiri državna organa – Agencije za borbu protiv korupcije ili sprečavanje korupcije, kako se ona u međuvremenu zove, Fiskalni savet, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisija za hartije od vrednosti. Ja ću se malo više osvrnuti na dva od ova četiri državna organa.Što se tiče Izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije o radu za 2019. godinu, on je sadržajan i ja ću, naravno, kako su to rekli ovlašćeni predstavnici SNS, sutra glasati za prihvatanje ovog izveštaja.Iz ovog izveštaja mi vidimo da postoji nekoliko ključnih mehanizama za sprečavanje korupcije koje koristi Agencija. Prvi je kontrola finansiranja političkih aktivnosti, koja se pre svega vrši kroz kontrolu godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o troškovima izborne kampanje, političkih stranaka i grupa građana.Mi iz ovog izveštaja vidimo da je vršena ozbiljna kontrola po ovom osnovu, da velika većina političkih stranaka je radila u skladu sa zakonskim neke nisu, trpele su sankcije zbog toga, ali da se u budućem periodu mora posebna pažnja posvetiti radu odnosno onome što treba da radi Udruženje građana po ovom osnovu.Drugi mehanizam za sprečavanje korupcije jeste provera prihoda imovine javnih funkcionera. Vidimo da je Agencija radila puno u vezi toga, da je završena provera izveštaja za 212 funkcionera, da je pokrenuto 54 postupka zbog povrede odredaba Zakona o agenciji, od toga 63 postupka protiv funkcionera na republičkom nivou, 11 postupaka protiv funkcionera na lokalnom nivou. Takođe, da je nadležnim tužilaštvima podneto 11 krivičnih prijava i izveštaja.Treći

Videlo se, s obzirom da je Agencija zaprimila 1427 novih predmeta, da je ukupan broj izrečenih mera bio 295, da se dosta radilo na ovome. Od toga najveći broj mera se odnosi, njih 117 izrečene funkcionerima zbog komulacije funkcija, dok su 82 mere izrečene, drugoj po važnosti i po kvantitetu, mere u situacijama postojanja sukoba interesa i nepotizma.Treće, prevencija i jačanje integriteta gde se vidi da je Agencija dosta pažnje posvetila onome što je najvažnije, a to je prevencija, da je stvoren osnov da zajedno sa lokalnim samoupravama pokrajinskim i republičkim organima u narednim godinama dosta uspešnije se vodi, iako i dosadašnja borba protiv korupcije je bila uspešna.Želim iskreno da kažem, kao i sve cenjene koleginice i kolege da i ja smatram da je od ogromnog značaja za uspešan i brz razvoj Srbije i kvalitetan rad Agencije za borbu protiv korupcije i nisam naravno ja prvi koji je to rekao.Mi

od tog nedovoljnog rasta odnosi se na upravo probleme vezane za vladavinu prava i visoku korupciju u državi.To je, naravno, na kraju kao najodgovornija ličnost dobro znao i naš predsednik Vučić još 2012. godine i on je bio taj koji je snažno pokrenuo borbu protiv korupcije.Znamo da je puno toga ostvareno u ovom periodu, ali smo svi zajedno svesni da još ima mnogo da se radi. Mi koji smo obavljali odgovorne funkcije na lokalnim nivoima, a pripadnici smo SNS, najbolje znamo koliko se od nas očekivalo da budemo primer Srbiji za zakonit rad i odlično znamo da ne bi se smeli bilo kome javiti kod naših, kako mi to volimo u Srbiji da kažemo, i da ne bismo dobili bilo kakvu podršku za bilo šta što smo uradili protivzakonito.I zbog toga podržavam sve ono što radi Agencija za borbu protiv korupcije ili sprečavanje korupcije. Podržavam i sve ono što se radi kada su u pitanju novi funkcioneri, ali isto tako, kao i jedan veći broj mojih cenjenih koleginica i kolega, ja pitam ljude iz Agencije – šta je sa onima koji su bili na odgovornim državnim funkcijama u prethodnom periodu?Znam da neke stvari jesu u vašem domenu, znam da neke nisu, ali činjenica je da mora se neko baviti time, da li određeni bivši funkcioneri, kao što je Dragan Đilas, imaju 30 ili pet ili koliko stanova, 1.725 metara 1.725 metara kvadratnih stambeno poslovnog prostora, na koji način je to stečeno? Treba da svi odgovaramo, ne samo mi koji pripadamo SNS i strankama naše vladajuće koalicije, nego i oni koji su skloni da nas često kritikuju, posebno naše najodgovornije funkcionere.Ja koji dolazim iz Užica, sa posebnim zadovoljstvom ću pomenuti ime Vuka Jeremića, predsednika Narodne stranke. Pomenuću ono što je pomenula uvažena koleginica dr. Aleksandra Tomić, tih osam miliona evra za koje opravdano postoji sumnja da su došle iz inostranstva kroz nevladinu organizaciju koju on vodi. Deo tog novca je korišćen za izbore koji su bili pre nas. Otkud te pare? Zašto ja kao Užičanin sa zadovoljstvom postavljam to pitanje? Zbog toga što je poverenica te Narodne stranke, čiji je predsednik Vuk Jeremić, pokrenula pre nepunih mesec dana, tobože, zahtev za proveru pljačke u gradu Užicu, gde bez imalo, bez ikakvih dokaza, ali uz pompu političku, uz političku predstavu, konferenciju za štampu, gde su joj došli i zamenik predsednika Narodne stranke, ovlašćeni advokat, proglasili je heroinom, pokušavali da, a to rade i u drugim gradovima po Srbiji, stvaraju veštački, politički, uz političke predstave afere.Da li bi on to radio? Ne bežim, naravno, kao bilo ko od nas ko se bavio javnim funkcijama. Svi smo odgovorni, ali odgovorni smo na nešto što se na jedan ozbiljan, dokazan način, način koji se može dokazati, vodi protiv nas.Ne možemo biti i ne sme se niko igrati sa našim imenima bilo o kome da je reč samo zato da bi se svoja stranka podizala, njen ugled u određenom gradu.Da li bi Vuk Jeremić to radio da je neko ozbiljno se bavio pitanjem porekla ovih osam miliona evra? Za mene kao ekonomistu, za mene koji sam radio odgovorne poslove, a verujem i za sve druge, svi su ovde radili neke odgovorne poslove, potpuno je neozbiljna priča da neko savetuje, za usluge savetovanja nekim strancima dobije taj novac. Ko to danas deli tako novac, posebno ne oni koji su u svojim državama, kao prijatelji Vuka Jeremića, gonjeni zakonski.Dakle, ja vas molim i Agenciju i sve nadležne državne organe da se bavite i ljudima koji su prethodnih godina bili u poziciji, a opravdano se sumnja da su bili kao Đilas i Vuk Jeremić, da dođu do novca na nezakonit način, jer to je nešto što neće biti nezakonito, odnosno pokušaj

dugo pričao, nisam očekivao ovoliko, što se tiče rada Fiskalnog saveta, cenjeni profesore, cenjeni članu Fiskalnog saveta, kao ekonomista pripadam ljudima koji iskreno i duboku cene vaš rad, cenim vašu spremnost da se i ne saglasite sa odlukama Vlade ili drugih državnih organa. Na kraju, sve to pokazuje da smo mi Srbija, jedna ozbiljna demokratske zemlja u kojoj

sa odlukama nadležnih državnih organa. Iz ovog izveštaja se vidi da ste vi mnogo češće hvalili odluke državnih organa, nego što ste kudili, da tako kažem.Na kraju, vi ste često, uvaženi prof. Petroviću, govorili da su mere finansijske stabilizacije koje je naš predsednik pokrenuo 2014. godine bile opravdane, da su donele, i danas ste pričali o tome, značajne rezultate, ali vi sa punim pravom tražite da se tako nastavi, da ne popustimo zbog teških vremena koja uvek mogu doći kao što su ova, izazvana i zdravstveno i ekonomski epidemijom Kovida -19.Hteo sam da kažem nekoliko stvari. Očigledno je da ono što ste vi kritikovali da su, pre svega, Vlada i nadležni državni organi prihvatili u ogromnom postotku. Vi ste tražili sa punim pravom da se poveća procenat javnih investicija, jer ste tamo sa punim pravom rekli da

to nekako retko naglašavamo, ova Vlada i ove vlade su u prethodnom periodu učinile. Vi ste dali podatak u izveštaju, da deset godina Srbija je ulagala za jednu trećinu manje u javne investicije nego uporedive zemlje u centralnoj i istočnoj Evropi. Mi smo ulagali oko 3% BDP-a, a oni su oko 4,5%.Vi ste to naglasili i to treba naglasiti danas, naša vlada je u 2018. i 2019. godini došla do tih 4,5% do tih 4,5% BDP, ulaganja u javne investicije i to je na kraju doprinelo značajnim uspesima. Vi procenjujete da treba ići do 5,5%, da postoji potencijal za to i verujem da naša Vlada razmišlja u tom pravcu.Na kraju, samo jedna stvar. Očigledno je da mnoge druge stvari su prihvaćene. Ono što se očekuje jeste da se prihvati i priča o dodatnom uvećanju javnih investicija kroz ovaj NIP od 2020. do 2025. koji je pokrenuo naš predsednik Vučić.Vi tamo kažete, procenjujete da ne očekujete da je moguće da se realizuje više od 13 milijardi evra tokom tog perioda. Ja se iskreno nadam da niste u pravu, da nećete biti u pravu, da će u pravu biti naši najodgovorniji državni funkcioneri koji očekuju od 15 do 20 milijardi evra da budu investicije infrastrukturne, pre svega, u pravcu gde i vi kažete da treba da se ide, zaštita životne sredine, zdravstvo, obrazovanje, putna infrastruktura. Očekujemo, bićemo živi i zdravi da se svi radujemo da će naš predsednik, predsednica Vlade biti u pravu, da će biti tih 15 do 20 milijardi evra realizovano, posebno da se raduju svi naši građani.Samo još jedna stvar. Vi kritikujete, sa ekonomske pozicije možda u pravu, onu odluku Vlade krajem 2019. godine, da se uveća plata u državnom sektoru za 9,5% ili 9,6%, umesto za 5,5% koliko ste vi preporučili kao ekonomski opravdano. Ja kao neko ko je rukovodio na lokalu mogu da kažem jednu stvar, politika je složena delatnost, kod nje ne važe samo ekonomska pravila i ekonomski zakoni, mada su veoma bitni.Odgovorni državnici moraju da osete, da osećaju puls naroda, moraju da osete kada odricanja koja su bila ozbiljna

kada je trebalo građanima jednom dobrom delu građana, onim koji rade u javnom sektoru, dati do znanja da odricanja koja su bila svih nas građana Srbije prethodnih godina su doprinela mogućnosti da iako možda je malo veće uvećanje plata da je došao taj momenat i ja mislim da je psihološki to bilo veoma dobro.Mislim da je time data i jasna poruka onima koji rade u privatnom sektoru, jer koliko god želimo da plate u privatnom sektoru budu veće, neće one biti dok nisu i u javnom sektoru veće u smisli pritiska građana na ljude koji rukovode privatnim privatnim sektorom, naravno, u skladu sa mogućnostima.Tako da verujem da, a dokaz da nije to bila pogrešna odluka što je uvećana plata u javnom sektoru za 9,5%, jeste i to što ona nije sprečila uvećanje stope bruto društvenog proizvoda u ovoj godini. Naprotiv, u prvom kvartalu ta stopa je bila 5,1% ako se dobro sećam, najveća u Evropi. Naravno, onda je došao Kovid, dešava se sve što se dešava, ali i ono što ste vi rekli da na kraju se svi složimo da zahvaljujući ozbiljnim merama Vlade, predsednika, ministra finansija, Srbija je u poziciji dosta boljoj nego što je bila ranije.Setimo se da je 2012. godine bila na koraku bankrota. Zahvaljujući svemu tome tu smo da podržavamo ono što vi radite u Fiskalnom savetu. Siguran sam da ćemo svi zajedno ciljeve koje ste postavili pokušati da ostvarimo u što je moguće kraćem roku. Hvala vam. Zahvaljujem.Sledeća na listi prema prijavama za reč je narodna poslanica Ana Beloica.Izvolite. Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, čast mi je i zadovoljstvo što imam priliku da danas govorim o temi koja mi je naročito svojstvena i bliska, to je svakako tema ekonomije.Pred nama je set izveštaja koji govore o tome kako nezavisne eminentne institucije u Republici Srbiji obavljaju svoj posao, odnosno kako su ga obavljali tokom 2019. godine i potpuno je nesporno da će poslanička grupa SNS da prihvati te izveštaje tako definisane.Međutim, ono što je meni kao ekonomisti posebno zanimljivo, svakako je analiza izveštaja Komisije za hartije od vrednosti, koja potpuno jasno i nedvosmisleno pokazuje da dolazi do rasta uloge i značaja tržišta kapitala na teritoriji Republike Srbije.O tome najbolje govori podatak da je tokom 2019. godine ukupna vrednost investicija na regulisanom tržištu bila za 46% veća nego tokom 2018. godine. Takođe, značajno je napomenuti da dolazi i do rasta broja stranih investitora koji žele da ulože svoja sredstva na tržištu kapitala Republike Srbije.Naravno, do toga nije došlo preko noći, složićete se sa mnom. Potrebno je bilo da dođe do rasta ugleda Republike Srbije u međunarodnoj zajednici, a to je rezultat svakako politike SNS, jedne efikasne jedne efikasne politike gospodina Aleksandra Vučića, politike ulaganja u putnu infrastrukturu, politike ulaganja u komunalnu infrastrukturu, u zdravstvo, u obrazovanje, u proces digitalizacije i sve ono što dovodi do rasta životnog standarda svih građana Republike Srbije.Kada govorimo o stranim ulaganjima, ne smem da izostavim jednu činjenicu, a to je da smo i kada govorimo o stranim direktnim investicijama mi lideri ne samo u Evropi, već i u čitavom svetu.Naime, svetu.Naime, gotovo da ne postoji ni jedan grad u kome nije izgrađena barem jedna fabrika i zaposleno barem stotina ljudi. Zato možemo danas da govorimo o činjenici da je na teritoriji Republike Srbije stopa nezaposlenosti neverovatnih 7,3%, dakle na rekordno niskom nivou bez obzira što je našu ekonomiju, zajedno sa nažalost svim ostalim ekonomijama sveta pokosila pandemija korona virusa.Gospodin Aleksandar Vučić je svojevremeno istakao da će u Srbiji postojati ujednačen regionalni razvoj, odnosno da će se jug Srbije razvijati podjednako dobro kao i severni deo naše zemlje. Građani Raške iz koje dolazim i koje predstavljam u ovom parlamentu danas o tome mogu da svedoče.Naime, u Raški je posle 30 godine, dakle posle pune tri decenije, u Raški je izgrađena jedna potpuno nova fabrika zahvaljujući donaciji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zaposleno je do sada 300 ljudi, iako se očekuje da će u narednom periodu da bude zaposleno do 700 ljudi. Dakle, to je 700 porodica na nivou jedne male lokalne samouprave kakva je Raška.Mi smo pokušali da rešimo i problem sa kanalizacionom mrežom na teritoriji opštine Raška i izgradili kolektor za preradu otpadnih voda. jedan je gorući problem na teritoriji naše male lokalne samouprave, a to je svakako odlazak mladih ljudi.Mi smo želeli da taj problem predupredimo i da građanima ponudimo nešto novo time što smo želeli da iskoristimo taj neiskorišćeni turistički potencijal koji ima opština Raška, uložili smo 1,3 miliona evra u izgradnju bazena, izgradnju balneološkog kupatila i potpuno opremanje objekta za prijem turista, kako domaćih, tako i inostranih.Na taj način smo želeli da ponudimo jednu kompletnu turističku ponudu. Dakle, imamo banjski turizam koji je u povoju, imamo Kopaonik kao najznačajniji turistički centar na teritoriji Republike Srbije, a verovatno i šire i ni malo nisam subjektivna kada kažem da je Kopaonik najznačajniji turistički centar na teritoriji Republike Srbije. Naravno, imamo ogroman broj kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji naše lokalne samouprave.Time smo želeli da stvorimo jedan ambijent u kome mladi ljudi mogu da pronađu svoje zaposlenje, da pronađu svoje radno mesto i da upravo tu na svom vekovnom ognjištu grade svoje porodice.Mi tu ne planiramo da stanemo. Planiramo dalje da gradimo, radimo i da se borimo da ostvarimo sve ciljeve koji su definisani Agendom „Srbija2025“. Obećanja koja smo dali našim građanima i rezultati koje smo ostvarili i koji su za nama su ti koji nas teraju da idemo napred, da se borimo, radimo, gradimo, trudimo se i stvaramo bolju i lepšu budućnost za našu decu, jer svi mi dobijamo samo onda kada Srbija ne gubi. Živela Srbija.

narodni poslanici, poštovani gosti Narodne skupštine i izveštači po današnjim tačkama dnevnog reda, poštovani građani Republike Srbije, moja koleginica Ivana Popović je u današnjem izlaganju kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu ispravno zaključila da zaista vaši izveštaji govore o tome da ste ozbiljno 2020. godinu, koja je praktično na koncu i za nama, u svom delokrugu rada zaista sa nekim vidljivim rezultatima praktično, već sada kada govorimo o 1. decembru, mogu reći polako završili.Ono što je daleko bitnije, na šta bih ja stavila akcenat u ovom trenutku, jeste i činjenica da neki pre vas nisu radili toliko korektno, transparentno, a za svaku od vaših institucija, to pre svega znači uslov rada, pre svega dobrog rada i da smo ovakve institucije sređene kroz sistem Republike Srbije imali u nekom prethodnom periodu mislim da bi politička scena Srbije zaista danas izgledala daleko drugačije. U to ime bih se zapitala, recimo, s obzirom, da je Agencija za sprečavanje korupcije u nekom nekom periodu koji je tu blisko, označila i 10 godina svog postojanja i rada, zapitala pojedine koji su tom agencijom rukovodili u nekim godinama koje su praktično značile i početak rada Agencije - na koji način su zapravo svoj posao izvršavali?Mislim izvršavali?Mislim da bi bilo zaista svrsishodno da smo mogli da uporedimo i neke podatke iz tih prethodnih godina, iz 2009. godine, recimo, i 10 godina posle. Mislim da bismo zaista došli do različitih zaključaka, ali ono što nas ne sprečava da i danas izvučemo pojedine zaključke jeste kako su određeni perači prozora i trgovci šunkom, da ne kažem onu drugu mnogu drugačiju reč - šverceri šunkom, došli do pozicija od 619 miliona.Praktično, ono što želim da napomenem jeste, da, naravno, svi ovde znamo o kome se radi kada spomenete 619 miliona, ne možete da uz to ime koje je svakako najzvučnije kada pričamo o milionerima, posebno onima u evrima, ne spomenete onoga na koga se to odnosi, to je direktno Dragan Đilas. Vidimo da je u poslednje vreme aktuelan i brat Gojko koji sasvim sigurno sve malverzacije vezano za funkcionisanje njihove firme podržava, čak šta više, negde i učestvuje u određenim procentima.Međutim, ono što je važno jeste da kada govorimo o tih 619 miliona malo smo se zaboravili, čini mi se, i mnogo često sada imam priliku da me građani pitaju - čekajte, stanite, pričate o tih 619 miliona, pa šta je konkretno tih 619 miliona, gde je taj novac, na koji način je praktično Dragan Đilas figurativno taj novac stavio u svoje džepove? Onda ja shvatim zapravo da mi ovde ne pričamo dovoljno o svemu onome po čemu se Dragan Đilas u prethodnom svom političkom mandatu proslavio i ja ću danas iskoristiti, s obzirom da govorimo, između ostalog o izveštaju Agencije za sprečavanje korupcije, i svoje današnje izlaganje kako bih podsetila narodne poslanike, koji to sasvim sigurno dobro znaju, ali ipak i građane Republike Srbije, na koji način je Dragan Đilas stekao 619 miliona. Nećemo ući u trag svih 619, ali ćemo sasvim dobro ući u trag većeg dela tih miliona korupcionaških i možda podstaći, ako nismo 2009, 2010. godine, možda danas podstaknemo tužilaštvo da odradi svoj deo posla i da najzad uđe u trag, a jako je teško i komplikovano, videćete iz mog izlaganja, i samo ću unapred zamoliti narodne poslanike za strpljenje s obzirom da znate da za bukvalno jednu korupcionašku aferu Dragana Đilasa je dovoljna jedna čitava sednica, možemo slobodno kao tačku dnevnog reda da je postavimo ovde u Narodnoj skupštini i da o njoj raspravljamo čitav trudiću se da budem vrlo koncizna i da to prestavim vrlo kratko, ali da ipak građane Srbije podsetim na sve ono što jesu nedela Dragana Đilasa, jer ne dešava je tako često da jedan običan student, koji je pobegao iz zemlje praktično u vreme ratnog vihora, koji je zadesio našu zemlju, kako ne bi služio vojni rok, pa onda dođete do toga da se nekako nađete u Češkoj u nekakvim poslovima sa šunkom, ne bih ulazila dalje u ideju sa kakvim, pa da onda preko perača prozora vi odjednom postanete milioner i to kakav.S

da svoj položaj unovči i praktično na taj način dođe do pozicija u kojoj je sebi omogućio praktično sve.Praktično 2004. godine Dragan Đilas je ušao u politiku. Znano ili neznano Dragan Đilas je tek tada postao poznat

stupa negde na političku scenu zaista se trudi da vrlo brzo pokupi sve funkcije koje je mogao u tom trenutku, a s obzirom da je plen već bio rasprodat između članova DS, dobro se sećamo i kako, a za to bi nam bila potrebna jedna godina dobra zasedanja da razlučimo ko je koliko od njih iz DS i ostalih satelita zaista i oteo od građana Republike Srbije, ali svakako da je Dragan Đilas jedan od onih koji je imao najvrtoglaviji uspon i najupečatljiviju karijeru. Tako da možemo pričati o njegovim različitim funkcijama. Ja ću se potruditi da ukratko sve sublimiram, ali verovatno da onog trenutka kada je stupio na političku scenu Dragan Đilas je praktično svoju vrednost uvećao, vrednost svojih kompanija koje je i tada imao i stvorio za sebe nesluđene nesluđene mogućnosti, i naravno za svog brata Gojka, pošto ćemo videti iz mog izlaganja da je praktično Gojko Đilas deo Multikoma sve vreme.Dakle, neverovatno zvuči da je ovaj čovek primljen u DS, kao što rekoh, 2004. godine i da je od 2004. godine do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. godine obavljao funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. Od maja 2007. do 2008. godine bio je ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za sprovođenje nacionalnog investicionog plana, a odgovor na pitanje zašto ga nije bilo u visokoj politici to je upravo ovo težište koje sam maločas spomenula jer je praktično Dragan Đilas morao da sačeka da mu naraste cena pa tek onda prosto da unovči na taj način i napravi svoju materijalnu logistiku i unovči svoj politički kapital.Tek godine kada je već bilo izvesno da se potvrdio u tim menadžerskim vodama osnovao je tzv. poslovni sistem, nama svima znan i građanima znam Multikom sa osnivačkim ulogom blizu 1,5 miliona evra ili 49% vlasništva i u sastav Multikoma ušla je njegova firma „Dajrekt medija“ i danas poznata, kao i firma „Emouš prodakšn“, koja ima licencu za prvi rijaliti šou u Srbiji.Ono Srbiji.Ono što je zanimljivo Multikom jeste osnovan 2005. godine, ali je već i to se nije krilo od javnosti 2006. godine zaradio 55 miliona evra. Podsetiću vas, Dragan Đilas je tada bio direktor Narodne kancelarije predsednika Srbije.Takođe, Srbije.Takođe, Đilasova „Dajrekt medija“ u istom periodu imala je ukupan prihod od oko 43 milion evra. Tokom 2007. godine Đilas je zaradio 83,8 miliona evra, a prihod njegove kompanije povećan je za skoro 50% u odnosu na proteklu godinu.

Takozvana Narodna kancelarija, nema potrebe govoriti o tome, apsolutno nijedan jedini problem koji u svom nazivu ima, a tiče se naroda, nije nikada rešila već je verovatno i na tome profitirala.Monopol koji ima u tom trenutku nad medijskim prostorom u Srbiji počeo je da širi i na druge države i to nije ni do dan danas strano kompaniji koju vodi Dragan Đilas, a anemične institucije poput one koja se bavila antimonopolskom politikom, antimonopolska komisija, na kraju krajeva, moram istaći, ni ostali državni organi se nisu ni u jednom trenutku pozabavili ni na jedan mogući način na koji način Dragan Đilas zapravo trguje reklamnim prostorom i sekundama.Bilo je za očekivati da to učini na TV B92, gde je bio suosnivač, ali svakako na RTS-u kao javnom servisu je bilo vrlo upitno na koji način je to učinio, s obzirom da je bio apsolutni monopolista, sa čak 55% celoukupnog reklamnog tržišta koje se nalazilo u njegovim rukama.Zvanični procenat uvećanja njegove firme, što je vrlo zanimljivo, „Dajrekt medije“ u vreme njegovog direktovanja Narodnom kancelarijom iznosio je 983%. U kratkoj, ali kriminalnoj istoriji ove tranzicije, ovo čudo praktično nije zapamćeno, nije zabeleženo i do 2006. godine, kada je Đilas osvojio sve njemu neophodne državne funkcije, jel tako, čist godišnji prihod njegove firme se kretao između 30 i 50 miliona evra.Predstavljajući sebe uporno kao osvedočenog humanistu, što svakako jeste bio iskreno, verovatno, samo u svoju korist, malo je poznato javnosti da je Dragan Đilas u tom nekom periodu postao i vlasnik firme „Ovejšn advertajzing“ u čijoj registraciji doslovno piše - davanje poklona i pružanje usluga. Dakle, rast prihoda ove agencije, svakako, u normalnoj državi bi bio predmet nekakve istrage, ali ne i u Đilasovoj obećanoj zemlji i na njegovom političkom igralištu kakav je bio kakav je bio Beograd i kakva je bila Srbija. Milioni stečeni na ovaj način, bukvalno zahvatanjem iz budžeta nikada nisu bili ispitani.Da bih podsetila javnost, ispred sebe imam i spisak Đilasovih firmi, koji je praktično zastareo i mi do sada morali bi posebno da se još malo pozabavimo praktično Đilasom, koji sada nema obavezu da prijavi, jel tako, ispravite me ako grešim, s obzirom da nije funkcioner, nema obavezu da prijavi svoje ni prihode, ni kompanije, ni poslovanje, ali svakako da moralna obaveza postoji, kao nekoga ko se predstavlja kao predstavnik i vođa opozicije.Svakako bi mogli da najzad pogledamo i pogledamo čitavu listu imovine koju Dragan Đilas ima zajedno sa svojim bratom, Gojkom Đilasom.Dakle,

ono što je posebno interesantno meni u ovom čitavom nabrajanju i listingu jesu i Đilasove firme koje se bave računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima i poslovima kontrole, savetodavnim poslovima u vezi sa porezom. Pa, pretpostavljam da je vrlo rano ideja o tome na koji način organizovati i osnovati luskemburšku televiziju koju će ovde koristiti kao svoju produženu političku ruku. Pretpostavljam da je upravo u ovom trenutku nastala.Ona najpoznatija firma, svakako pored „Multikoma“ je „Emoušn prodakšn“, to je zapravo preduzeće za konsalting, ali time ću se kasnije malo pozabaviti.Dakle, na zaprepašćenje tadašnje javnosti, ali apsolutno očigledno ne i institucija koje nisu reagovale ni u jednom jedinom trenutku, monopol oglašavanja u Srbiji koji je Đilas imao sa svojim preduzećima imao je širok spektar onih koji su se u njegovom medijskom prostoru u sekundama oglašavali, o čemu govori spisak izuzetno uglednih predstavnika različitih agencija.Međutim, većina ovih agencija, vrlo zanimljivo, dolazi iz zemalja gde su vrlo strogi državni propisi u smislu administracije, na svakom koraku se sankcioniše monopol itd. ispituje, naravno, poreklo svakog evra ili dolara u prometu, a nama nije nepoznato da upravo u to vreme kada ne pričamo i ne govorimo svakako o ne znam koliko velikom broju stranih investitora koji su dolazili u Srbiju, vrlo je mali broj lica, a iz kog razloga.Iz razloga što je svaka od te firme imala obavezu koja je bila unapred predočena da kada dolaze u Srbiju, sve ono što imaju od reklamnih potreba zapravo moraju da zadovolje u Đilasovoj reklamnoj agenciji, agenciji, njegovom medijskom prostoru. Tako da su mnogi, odnosno većina u startu odustajali upravo od ovakvih milionskih unapred zatraženih reketaških malverzacija, a oni koji su buli tu, posvedočili su, kao što je recimo bivši komercijalni direktor slovenačke kompanije „Jug“ koji je deo svoje proizvodnje izmestila u Srbiju, priznao je da je jedan od uslova da dođu u Srbiju upravo bio taj da sredstva od marketinga daje agenciji vladajuće koalicije.Dakle, predstavnicima stranih firmi ovakva Srbija je praktično bila eldorado za ekstra profit od korupcije koju zapravo u tom trenutku dele sa Đilasom i njegovim satelitima.Da podsetim samo da se ovde ne završava celokupna imperija, da se ovde ne završava ni ona megalomanska ideja o tome da treba imati apsolutno svaku funkciju u državi, u jednom trenutku Dragan Đilas sve svoje malverzacije prenosi zapravo i na sport, kao predsednik Košarkaškog saveza Srbije, gde je gde je zbirno povećan broj njegovih uloga, funkcija i zaduženja u zemlji.Ipak, najveću štetu Dragan Đilas pravi upravo na čelu Grada Beograda, kao gradonačelnik. Nemerljivu štetu koju građani Beograda nažalost i pored toga što je SNS uspela da najveći deo onoga što je Dragan Đilas uradio i naštetio Gradu Beogradu, povrati i da Beograd stavi na zdrave noge i omogući dalji napredak.

politika gradonačelnika, osim dugova rezultirala je onim što povlači sledeću stavku, a to je ogromna nezaposlenost i zbirno kada saberete budžetske korisnike koji su svakako bili deo sistema i neizmirenih obaveza, dolazimo do toga da su posledice koje Beograđani praktično osećaju i danas, bile zaista nesagledive.Podsetiću samo na neke od afera koje se vezuju konkretno za Beograd, u vreme kada je Dragan Đilas bio gradonačelnik, to je Bus-plus sistem, rekonstrukcija bulevara, rekonstrukcija mnogih drugih ulica u Beogradu, popločavanje tek popločanih trgova, gde pobeđuju praktično firme koje imaju mesec dana otprilike datum postojanja i kapital od 500 evra. Najunosniji posao svakako po kome je Dragan Đilas poznat jeste famozni most na Adi koji je koštao oko 500 koji je praktično Dragan Đilas u vreme izborne kampanje same, na kraju 2011. godine u decembru požurio da otvori kako bi se slikao, ali to slikanje su građani Beograda morali da plate dodatnih 14,3 miliona evra. Podsetiću vas samo još jednom da je procenjena vrednost radova izgradnje mosta na Adi zapravo bila 124,5 miliona.Kako je Dragan Đilas stigao do skoro i blizu 500 miliona, to ostaje zauvek tajna. Na kraju krajeva, ostaje opet jedno otvoreno pitanje, otvorena stavka i za vas nezavisne, regulatorne organe, ali i za sve ostale druge, pre svega tužilaštvo, da najzad utvrdimo kako i koliko su Beograđani platili most na Adi, a koliko je otišlo u džepove Dragana Đilasa.Nećemo Đilasa.Nećemo pričati naravno i nema potrebe da ulazimo u Bus-plus afere i apsolutno reorganizaciju celokupnog gradskog transporta, poznata nam je i znamo na koji način je upravo na tom poslu Dragan Đilas uspeo da zaradi svoj prvi milion.Postoji milion.Postoji još jedna afera koja je vrlo nepoznata javnosti, zaboravljena. Ja bih podsetila ovom prilikom, a nije da je nebitna i vrlo je zanimljivo obzirom da čak i tu postoje elementi za tužilaštvo, koji se mogu i dan danas ispratiti i na koje se može odreagovati.Pošto je nemilice pljačkao Beograđane kroz megalomanske prizvodnje na izgradnji mosta na Adi ili Bus-plus sistem, svoju lopovsku delatnost je nastavio u Državnoj lutriji Srbije. Iako za svoje radove Državna lutrija zaista koristi komplikovane, internacionalnu mrežu preduzeća, Dragan Đilas je uspeo da nametne postojanje i posao namesti svojoj firmi, opet ćerki firmi „Multikoma“, Dajrekt lotu koji je jedini dobio pravo na distribuciju lutrijskih proizvoda od Državne lutrije Srbije i navodno je sve učinjeno po zakonu i „Dajrekt lot“ je dobio posao, jer je ovo preduzeće jedino u zemlji preduzeće jedino u zemlji imalo reference. To prosto zvuči neverovatno za firmu koja je osnovana 17. februara 2011. godine, a ugovor sa lutrijom dobila već 12. marta 2011. godine. Dakle, za nepunih mesec Lot“ je po ugovoru trebalo da pospeši prodaju lutrijskih proizvoda, ali u stvarnosti promet je prepolovljen i sa 100 miliona evra na godišnjem nivou na samo 50 miliona. To je verovatno jedini primer u svetu da institucija ove vrste bude na gubitku. Zato se postavlja pitanje gde je ostatak od ovih 50 miliona? Dakle, kada ovo sve zbrojite ne dođete do 619, ali dođete blizu. Mislim kada bi nadležni organi svoj deo posla odradili onako kako treba da bismo došli do celokupne cifre ili barem dela toga.Lovac toga.Lovac na novac, jedan od najpoznatijih funkcionera je imao i potrebu da na delu placa, zemljišta koje je pripadalo gradu Beogradu, pod izgovorom da će tu graditi nekakav kompleks za decu, izgradi i dobro poznatu svima kuću „Emoušn“, u kojoj se snimao „Veliki brat“, odnosno Dragan Đilas je omogućio da rijaliti uđe u Srbiju preko „Velikog brata“. Njegova firma „Emoušn prodakšn“ je nezakonito, to je opšte poznata stvar, otela ovo zemljište od Pionirskog rada, odnosno od grada Beograda i nakon što je taj sporni objekat izgrađen naknadno su fabrikovani svi papiri, sve dozvole koje su bile potrebne kako bi ovaj objekat ušao u u upotrebu.Ono što je zanimljivo, Dragan Đilas je na taj način omogućio izgradnju 1.967 m2 poslovnog prostora koji je zakupio za svega 416 evra mesečno i to na period od osam godina. Istovremeno je ostvario milione čistog profita. Da kriminal bude još veći, naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta koje je Đilas preoteo od grada Beograda obračunata je i naplaćena po ceni od 20% jeftinijoj od stvarne, jer se kroz papire kao investitor provukla državna ustanova, odnosno Pionirski grad, a ne stvarni investitor „Emoušn prodakšn“. Da ne pričamo o tome da li trebamo da ulazimo uopšte u prirodu toga da li je tu zaista trebalo izgraditi objekat koji se ticao dece.Dakle, zaključno

koji je, praktično, kada se svede sve, plaćao neverovatnih 0,21 evro po kvadratnom metru. Mislim da se nikada u istoriji Srbiji ni jedan poslovni prostor za manje novca nije iznajmio i da se ni na jedan mogući način niko nije dosetio ove malverzacije koja je apsolutno na političkom igralištu Dragana Đilasa bila moguća.Dakle, kada govorimo o daljim korupcionaškim aferama, naravno da ih ima još mnogo. Jedna od takvih jeste i „Telekom“. Ne moram da podsećam javnost da su upravo oni ti koji su nakon „Krušika“ pokušali da i ovu našu kompaniju domaću, koja odlično posluje, bace na kolena i da na isti način na koji su naštetili i oštetili „Krušik“ svojim praktičnim insinuacijama i malverzacijama to učine i „Telekomu“.Ali, ono što je možda javnost zaboravila, jer ja nisam čula da se iko sa ovim elementima obratio javnosti i izgovorio ono što je bilo poznato opšte u periodu u kome je Dragan Đilas bio apsolutni gospodar grada Beograda i šire, jeste da je on direktno odgovoran za pljačku „Telekoma“ 2011. godine, kada je to državno preduzeće pod njegovim pritiskom bilo primorano da kupi čak četiri kablovska kanala „Arena sporta“ za 7,7 miliona evra. Ova ponuda je bila data i „Telekomu“ Republike Srpske koji je obrazlažući svoje odbijanje rekao da je to apsolutno ne toliko neophodno u tom momentu za „Telekom“, a pod istim izgovorom, odnosno ne izgovorom nego razlogom „Telekom“ Srbije je odbio ovu prvobitnu Đilasovu Đilasovu ponudu, da bi na kraju bili primorani da kupe četiri kablovska kanala za 7,7 miliona evra, iako tada „Telekom“ nije smeo da bude vlasnik medija. Svakako, po ko zna koji put, budžetski novac je uplaćen, isplaćen zapravo privatnim licima, što kasnije postaje vrlo široka praksa Dragana Đilasa.Upravo Đilasa.Upravo je na sve ove navode, na trgovinu reklamnim prostorom 2011. godine odreagovao i Savet za borbu protiv korupcije i ukazao u izveštaju, citiram vrši se snažan politički pritisak i da su tri glavna problema netransparentnosti medijskog vlasništva, ekonomskog uticaja državnih institucija na rad medija kroz različite vrste budžetskih davanja i problem RTS-a, koji umesto uloge javnog servisa ima ulogu servisa političkih stranaka. Na ovaj prigovor Saveta za borbu protiv korupcije nije bilo adekvatnog odgovora.Sada da prevedemo sve to u ono što danas preživljavamo od strane Stranke slobode i pravde i onoga ko praktično i dalje diriguje jednim određenim delom medijskog prostora, da kada god zagrebete na ovaj način po onome što je Dragan Đilas uradio, a ovo je samo vrh ledenog brega, vi dođete do Gojka Đilasa, do 28, pa onda malo još zagrebete, pa do 35 stanova, pa do hektara i bukvalno hektara njihovog poslovnog prostora koji su zahvaljujući finansijskim malverzacijama, odnosno prebacivanju praktično vlasničkih uloga iz firme u firmu ova dva tajkunska brata uspevala da praktično održavaju sve do danas, a da se ni jedna institucija u državi ne zainteresuje na koji način su došli do imovine da opravdaju deo, apsolutno jedan ar samo svog poslovnog prostora. Do danas niko.Sasvim je sigurno da kada zagrebete po ovoj površini Dragan Đilas postaje vrlo osetljiv i meni je to najveći alarm i pokazatelj toga da zapravo i te kako državni organi imaju sa čime da se ovde pozabave. Dragan Đilas počinje da napada novinare, da preti novinarima. Imali ste priliku da vidite i pre neki dan da je direktno pretio svakom ko je izgovorio ime Dragana Đilasa ili Gojka Đilasa, pa sve do novinarke koja je to kao svoj deo posla odradila u dnevniku, Bojani Ordinačev direktno, pa tek onda, naravno, do onih koji su odgovorni za određene medije. Pretpostavljam da se sa takvim ljudima teško jedna politička kukavica obračunava, da je najlakše da to uradi sa novinarima, pogotovo ako je novinar žena.Onda tu imamo apsolutno možda i lepo polje delovanja i za nekog psihologa ili psihijatra koji će nam objasniti apsolutno na koji način Dragan Đilas razmišlja, jer normalnom čovek ne može biti jasno i ne može biti ni pravo zašto i na koji način je Dragan Đilas uspeo da sve ove silne milione pretoči u lokale i verovatno verovatno prebaci, sad to ne mogu da tvrdim, ali pretpostavljam da ne možete 619 miliona da strpate u džepove, ali da preko određenih finansijskih rajeva koji postoje svoj novac dobro skladišti i nastavi da da vodi politiku u Srbiji kao da svega toga nema i da krećemo od stanovišta da je Dragan Đilas ubog i pošten i da se na taj način prema njemu i ophodimo.Pa, nećemo se ophoditi tako, znamo da je reč o osvedočenom lopovu, znamo da je reč o jednom tranzicionom ili tranzicijskom, kako god hoćete, a znate na šta mislim i na koji period se odnosi, banditu. Taj bandit jednog dana ima da odgovara pred organima koje vi zastupate i pred organima i zakonima Republike Srbije. Hvala vam. Hvala